Заповядайте за декларация, госпожо Гунчева.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! На 18 май 2022 г. на официалния вход на Народното събрание са поставени тежки метални решетки, неизвестно по чие разпореждане и без знанието на народните представители. Сградата на Народното събрание е исторически, архитектурен и културен паметник от национално значение. Същата е построена през 1884 г. и е претърпяла войни, бунтове, бомбардировки и протести. Никой председател на Народното събрание не си е позволявал да сложи решетки на сградата, която е символ на парламентаризма и демокрацията. Поставянето на решетки на сградата – символ на народното представителство, на парламентарната ни република и народовластието, показва страх и неуважение към народа, който е избрал всички нас. Страхът на управляващите от хората само месеци след избирането им във властта преминава в нелогични и позорни действия, които показват единствено несигурност и желание за конфронтация. Срамно е народните представители да се страхуват от народа си! Всеки български гражданин трябва да знае, че тази сграда е достъпна и депутатите работят за своя народ. Ако не работят в интерес на българския народ, то те нямат работа в тази сграда и трябва да понесат последиците от думите и делата си. Позорно е парламентаризмът да бъде ограден с метални решетки! Позорно е Народното събрание да бъде постоянно оградено с метални преграждения! Българското правителство и Народно събрание трябва да работят в интерес на България и българския народ и тогава няма да се страхуват от гражданите, които са ги избрали. Поставянето на метални решетки на официалния вход на Народното събрание предизвика и остри негативни реакции сред хората, българските общественици и политици. Недопустимо е подобно еднолично решение да бъде заплаха за обществения ред, както и да е символ за липсата на парламентаризъм в България. Ние от партия ВЪЗРАЖДАНЕ настояваме незабавно да бъдат премахнати металните решетки и инициаторът на това деяние

Уважаеми колеги, преди да преминем към Програмата, правя предложение по реда на чл. 47, ал. 5 във връзка с депозирания Проект на решение за предсрочно освобождаване на заместник-председател на Народното събрание, което съгласно Правилника следва да се разгледа на следващия ден след депозирането. Правя предложение

19 май 2022 г. Това е процедурното ми предложение. Режим на гласуване.

Уважаеми народни представители, съобщавам Ви, че министърът на отбраната на Република България в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед

на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положително становище от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи. Уведомлението е постъпило на 17 май 2022 г., вх. № 47-203-09-52, и е предоставено на Комисията по отбрана.

Постъпил е Доклад от Комисията по икономическа политика и иновации. Заповядайте, господин Димитров. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 47-254-01-39, внесен от Стою Стоев и група народни представители на 14 април 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 11 май 2022 г., Комисията по икономическа политика и иновации разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. С предложения законопроект се възстановява продължителността на мандата на членовете на Комисията за защита на конкуренцията от седем на пет години, каквато е била в периода 2010 – 2021 г. Законопроектът предвижда и допълнителни гаранции за професионализъм по отношение членовете на Комисията чрез повишаване на критериите за избор, като това включва изискване за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ и стаж по специалността от седем години.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 Предвидените промени също така не създават допълнителни публични разходи и не увеличават административната тежест в икономиката. Проведено е публично обсъждане, постъпилите становища са две – от Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на иновациите и растежа, като и двете становища са положителни и подкрепят Законопроекта. В хода на дискусията Александър Иванов изрази виждането, че действащ мандат не е добра практика да се променя, към което Румен Гечев добави, че мандатът на сегашните членове на КЗК на първо място е бил променен от пет на седем години в неговия край през 2021 г. и сега просто се възстановява установената преди това мандатност. По отношение завишаването на критериите за образование и опит Румен Гечев изрази подкрепа и дори счита за целесъобразно да се помисли дали необходимата степен да не бъде „доктор“ по право или икономика, което в редица случаи, дори и без формално изискване, е наложилата се европейска практика. Александър Иванов също изрази съгласие, че по-високите критерии за образование, а и целта да бъдат избирани хора с необходимия опит, са добри решения. Десислава Трифонова заяви подкрепа за предложените по високи образователни критерии и направи бележки за отсъствие на конкретните ресори на двамата бъдещи заместник-председатели, като уточни, че това може да се направи между първо отношение на втория заместник-председател счита и че това ще доведе до допълнителни публични разходи по линия на съответното възнаграждение. Десислава Трифонова направи и уточнението, че европейската практика в частта продължителност на мандата не е еднотипна и съществуват примери и за безмандатност. Относно принципа за ненамеса в действащ мандат Мартин Димитров направи уточнение, че е много лоша практика да се удължава мандат с две години, без да се направи нов избор на членове при изтекъл мандат. По отношение ресорите на двамата заместник-председатели Мартин Димитров изрази виждането, че това може да се конкретизира или между първо и второ четене, или да се предостави възможност Комисията сама да определя това, като тези два варианта следва да бъдат обсъдени и в пленарната зала. Румен Христов направи уточнението, че магистър, но специалист в областта на защита на конкуренцията е вероятно по подходяща кандидатура от доктор, специализирал в друга област, с което Румен Гечев се съгласи и допълни, че както за магистър, така и за доктор винаги е имал предвид специалисти в съответните области. След обсъждането на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 11, „против“ – 5, „въздържал се“ – един народен представител. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и иновации предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 47-254-01-39, внесен от Стою Стоев и група народни представители на 14 април 2022 г.“ Благодаря Ви, господин Димитров. Колеги, имате думата за изказване по изменението на Законопроекта, което е предложено. Заповядайте, господин Цонев. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ няма да подкрепи този законопроект. Аргументите ни са следните. желанието да бъдат овладени регулаторните органи, независимо от това дали са с изтекли мандати, дали съответстват на условията и изобщо дали това е в практиката, която трябва да се следва, беше заявено още в началото на управлението на тази коалиция. Ние сме наясно и кой стои зад това желание и сценката с БНБ нагледно ясно показа кой стои зад тази заявка за този тип политика.

когато те приключват, без да се прави нов избор, но пак ще кажа от тази трибуна за n-ти път – недобрите практики не се поправят с нови недобри практики. Ако това е направено неправилно, Вие го осъждате – това е ясно и от Доклада, сега предлагате същото да поправим нещо, което не е било направено правилно, да го поправим пак по същия начин. Ето защо нашият основен аргумент е: дайте да оставим мандатите да си текат, условията за смяна да се изпълняват, това внася стабилност. Регулаторите са особен инструмент и на европейската, и на българската политика. Бизнесът има много сериозна нужда от това да знае, че не всяко мнозинство, не след всеки избор ще настъпват промени в регулаторите и регулаторите ще бъдат люшкани по волята на една или друга политическа партия, по волята на една или друга политическа доктрина. Регулаторите затова са регулатори, за да регулират основни процеси – в случая процесите на конкурентоспособността, по законите, по които те работят, да не говорим, че и вторият елемент с така нареченото завишаване на критериите не е завишаване на критериите, а е отваряне на вратата за точно определени хора, които вече са, така да се каже, набелязани да бъдат кандидатите за тези постове. Критериите бяха достатъчно високи и до този момент, аз не смятам например, че разширяването на образователния ценз ще доведе до някакво високо качество на работа на тези органи. Мога да дам пример в момента с държавата, но хайде да се въздържим да не обидим някого от най-висшестоящите хора в държавата. Затова, колеги, аз Ви призовавам да не следваме тази лоша практика, първо. Второ, да помислим оттук нататък и за останалите регулатори, че трябва да има консенсус между политическите партии те да излъчват стабилност, те да излъчват политическа неутралност. Да, ценз, да, познаване на законите, да, обективна работа в интерес на бизнеса и в интерес на хората, защото предстои да видим същото и по отношение на други регулатори, както видяхме това и по отношение на КЕВР. Нищо не внасяме в българската икономика и нищо не правим полезно с това, което в момента се опитваме да правим. И накрая, изразявайки абсолютното си уважение към суверенното право на всяка партия да определи своето отношение, недоумявам защо „Има такъв народ“ се е съгласил да подкрепи този законопроект. От коалиционна етика, култура или каквото ще да е там, при положение че една достойна кандидатура за един от регулаторите беше разиграна като цирк от техните коалиционни партньори. Ваша воля е, имате суверенното право да определяте политиката си, но някак си сериозните хора и политици няма да Ви разберат. Благодаря Благодаря Ви, господин Цонев. Има ли реплики към изказването на Йордан Цонев? Други изказвания? Имате думата, господин Иванов. Взех това изказване да спася, да дам възможност още веднъж, защото щяхте да прекратите дебата. Нямаше заявени други изказвания. Аз очаквах някой от вносителите да се изкаже и може би сега ще го направят. Хубаво е да съществува дебат, колеги, в Народното събрание, особено когато инициативата, явно продиктувана от Министерския съвет, е иззета от народни представители – група от тях, и е внесена днес по бързата писта промяна в Закона да намали мандат, който по европейски регламент е увеличен от пет на седем години. Очаквам, колеги, да излезете тук и от трибуната да кажете вижданията си за по-добрата работа – промени в органа, които днес предлагате, освен в мандатността, и в изпълнителното му тяло, като увеличавате заместниците на ръководството на двама. Надявам се това да не отговаря на някакъв квотен принцип, който Вие трябва да преразпределите между коалицията, а да се върви на такъв избор, защото чрез силата на мнозинството е ясно, че ще наложите този законопроект. Въпросът е, колеги, наистина какви проблеми се търсят да се решат и дали това не е някаква цел за овладяване на едни органи, които многократно сме коментирали. При избора на състава на КЕВР знаете какво се получи – казахме Ви, че това е овладяване. После няма да Ви изпише очите, ще ги избоде, както се казва, защото и в момента КЕВР не може да взима решения, които да са много извън правомощията му – цените на електроенергията и газа се повишават. Същото ще стане и с този орган и ще го превърнете в тяснопартиен такъв може би, или коалиционен, от което няма нито икономиката, нито гражданите да получат положителен дивидент. Изказахме и в Комисията с много от колегите, че един от основните Ви мотиви за тази промяна на мандатността европейската практика, и с факти Ви оборихме, че европейската практика дава такава мандатност, като най-ниската продължителност е пет години, а има и такива страни, и то немалко, при които този орган е без мандат. Така че тук тезата Ви, колеги, олекна. колеги, олекна. Естествено, ГЕРБ-СДС няма да подкрепим този законопроект. Още веднъж да подчертая, колеги, че това прилича единствено на някакъв тип вендета, защото не може да се оправдаете по никакъв друг начин защо този законопроект не е внесен от Министерския съвет, с най-голямото ми уважение към колегите вносители. Единствено Докладът го потвърди и съм съгласен, че може би е останала някъде неточност, обаче при квалификацията на членовете на Комисията за защита на конкуренцията да не е бакалавър, да е степен магистър. Но аз си мисля, че и сегашният състав няма такива проблеми. Интересно беше колегата Гечев, който пък сподели друг опит и виждане, че има такива да бъдат с квалификация минимум доктор по икономически или политически науки. И сега не знам тук дали няма да се сблъскат нечии интереси, защото може би има някой човек, който е подготвян с образователна степен магистър, а не доктор, но това ще се види вследствие на дебата и в номинациите. Колеги, Колеги, ще Ви кажа, че Вие днес ще наложите това със силата на мнозинството, то е ясно, но тези органи в България трябва да имат своята независимост и в Народното събрание, естествено,

Имайте предвид, че сегашният мандат изтича след не повече от година, ако не ме лъже паметта 2021 г. по евродиректива от пет на седем години е увеличен мандатът при тогава, мисля, че изтичащ такъв. Една година мина, тоест сега цялото това Ваше усилие е за една година. Закъде бързате? Какво смятате, че ще промените, освен единствено ръководството? Някакъв начин не видях да има решение за подобряване работата на този контролен орган. Имайте предвид, че това е орган, чиито решения подлежат на съдебен контрол, тоест и той не е последна инстанция. И затова, пак да подчертая, че ние няма да се съгласим с така направените предложения, ще Ви оставим да видим в дебата какво ще изкажете, а и при положение че със сигурност след това ще бъде още по-интересно при номинациите кой да оглави Комисията и да я ръководи. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Иванов. За реплика – заповядайте. Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми колеги! Бих искала да направя реплика по отношение на казаното току-що във връзка с увеличаването на мандата през 2021 г. Колеги от опозицията, с цялото ми уважение, но не е редно да твърдите от тази трибуна нещо, което не е написано действително в европейска директива, регламент или какъвто и да било друг акт. В този смисъл няма никакво изискване в европейското законодателство за конкретен срок на мандата на органите, които се грижат за това да има свободна конкуренция в държавите членки. Напротив, има изисквания за експертност и независимост. И за да дам по-добър пример за това, по-краткият мандат всъщност се откроява и като добра практика в Европейския съюз. В 22 държави членки мандатът на органите за защита на конкуренцията е по-кратък от седем години, за сметка на това в някои от държавите с най-кратки срокове на мандатите органите са от най-заетите, най-активните и най-ефективните. И ще дам конкретни примери със съпоставка за България през 2020 г. Австрия, чийто мандат е пет години, е получила 13 пъти повече уведомления за концентрации, Полша – също с петгодишен мандат, е получила девет пъти повече уведомления за концентрации, Франция – също с петгодишен мандат съгласно френското законодателство, е получила шест пъти повече уведомления за концентрации. Всъщност френската комисия е една от най-активните комисии в световен мащаб не само по отношение на концентрацията, а и по отношение на антитръст мерките. В момента има дела срещу Мета, Гугъл и Епъл, които до голяма степен ще определят развитието на злоупотребата с доминантно положение в дигиталната сфера, и тя се отличава като една от водещите комисии в целия свят. Следователно връщането на петгодишния мандат е стъпка към връщане на нормалността и една изключително добра практика, както се вижда, в Европейския съюз. В никакъв случай това няма да се отрази върху експертността на Комисията. В европейското законодателство, пак повтарям, няма изискване за конкретен срок на мандата и следва да се придържаме към фактите, особено когато се опитвате с тях да опровергаете нашите предложения. В същото време Законопроектът и промените, които прeдлагаме, водят до повишаване на експертността, както виждате от Закона, с това да има по-висок образователен ценз, по-високи стандарти за обособеност и независимост и изискуем работен опит. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо Председателстващ. Господин Иванов, няма смисъл да обяснявате на управляващите нито за продължителността на мандатите, нито за техните цели, тъй като те вече са взели решение какво ще направят. Удобно пропуснаха, че всъщност във Франция председателят на Комисията е безмандатен, а всъщност членовете на Комисията са с мандат. Също така удобно пропуснаха факта, че в Германия мандатът е седем години. На всички ни е ясно, че това е лов на вещици и тъй като ГЕРБ се опита да изпълни една директива преди две години и е удължил мандата, а в момента се прави точно обратното. Идеята на всички ни е ясна. Неслучайно слагате и двамата заместник-председатели, за да можете по този начин да си изпълните квотния принцип в коалицията, за да са задоволени интересите отдясно и интересите от- ляво. Очакваме да видим битката между БСП и „Демократична България“ по отношение на номинациите за Комисията за защита на конкуренцията. Надяваме се да не се получи това, което се получи по отношение на БНБ,

Отказвате се. Има ли желаещ за трета реплика? Няма. За дуплика, господин Иванов? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми колеги репликиращи! Госпожо Димитрушева, благодаря Ви за направената реплика. Вие може би бяхте единственият от вносителите, който се изказа и в Комисията, макар че не сте член

Затова ги проверете, госпожо Димитрушева. Това е основание за мандатността и компетентността, естествено, което дава възможност да се използват и натрупаният опит, и капацитетът до момента на Комисията. Пак да подчертая – мандатът на Комисията изтича след една година. Каква е тази прибързаност? Какви проблеми в коалицията решавате с тези позиции, които явно ще заемат партийните Ви назначения? Това е хубаво да се каже в изказване от управляващите и от вносителите. Госпожо Трифонова, много Ви благодаря, че припомнихте на колегите

на българската икономика, а с Франция, с Германия? Наистина техните органи със сигурност са натоварени с повече дейност, при положение че икономиките и населението им са в пъти по-големи от България. Това е простата логика, но някой път политическата такава, естествено, не кореспондира с нея. Естествено, че във Франция, заради големия натрупан опит и независимост тази комисия е без мандат. Без мандат, колеги. Пак да припомня: лоша проява на политическа зрялост тоест незрялост, проявявате, колеги, когато прекратявате мандат на такива органи – насилствено чрез силата на мнозинството. Надявам се или да си го оттеглите, или да го вкарате на Министерски съвет да мине през обществено обсъждане. Надявам се поне още един от колегите вносители да се изкаже

не пришпорвайте нещата – изберете си орган, който да работи за България и за икономиката на България, а не за частно- партийни интереси. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Иванов. За следващо изказване? Имате думата, господин Петров.

Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми народни представители! За разлика от преждеговорившите колеги ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще подкрепим на първо четене този законопроект. Доколкото успях да се запозная с него, там има два основни момента – първият, намаляването мандата на Комисията от седем на пет години. Вторият, повишаване на квалификационните изисквания за заемането на съответната длъжност, нещо, което на теория е добре, и се надяваме да бъде приложено и на практика за в бъдеще. Ще видим как ще се развие това. По отношение мандата на Комисията. Ние считаме, дори да бъде намален на пет години, че би следвало Народното събрание да има възможност предсрочно да прекратява мандата на членове или на ръководството на Комисията, тъй като Комисията за защита на конкуренцията осъществява своите правомощия в една икономическа среда, в която следва да регулира неналичието на картели, неналичието на монополи. За съжаление, в последните десетилетия в българската действителност се наложиха доста съмнения за евентуалното наличие на картели или на монополи. При този малък пазар, който представлява България и българският пазар като цяло, следва да се предотврати възможността за вземане на евентуални решения от страна на Комисията, които биха облагодетелствали за в бъдеще картели или монополи евентуална работа на Комисията против интересите на българските граждани. Именно затова ние от ВЪЗРАЖДАНЕ считаме, че касателно прекратяването мандата на членовете или на ръководството на Комисията би следвало дори и при петгодишен мандат, който е обоснован в мотивите на Законопроекта, не съвпада с мандата на Народното събрание, което би гарантирало една безпристрастност на Комисията. Би следвало да се даде възможност Народното събрание със свое решение да прекратява предсрочно мандата на Комисията в случай, когато прецени, че тя не действа в интерес на конкуренцията, ерго в интерес на българските граждани. Дори ще Ви дам пример – ние предложихме подобен механизъм за освобождаване членове на комисия по отношение на Нашият законопроект, за съжаление, вече пет месеца отлежава в чекмеджетата на Народното събрание и още не е влязъл в пленарната зала за първо гласуване поради нежеланието на управляващата коалиция. Считам, че това не е добър пример, касаещ парламентаризма и касаещ законодателната дейност на опозицията. Би следвало един подобен законопроект да влезе в пленарната зала. Тъй като сме принудени да работим в такава неблагоприятна среда, в настоящия Законопроект ние ще направим изрични предложения в тази насока в чл. 6 от Закона, за да сме сигурни, че на първо място, те ще бъдат разгледани в съответната комисия, тъй като Законопроектът е на управляващата коалиция, и той ще бъде придвижен с бързи темпове в съответната комисия, и на следващо място, сме сигурни, че по този начин бързо ще бъдат разгледани и в пленарната зала на второ четене, тъй като отново Законопроектът е на управляващата коалиция. Така поне ще се възползваме от тази процедурна възможност нашите предложения да бъдат чути от останалите народни представители – съответно и от българските граждани. Нещо повече, залежаването на законопроекти от страна на опозицията продължава и с друг пример, който е нашият законопроект за намаляването на ДДС, който отново чакаше пет месеца, да бъде разгледан на първо гласуване, и беше отхвърлен, а в последните няколко дни виждаме, че управляващата коалиция предлага подобни промени за по-ниски ставки на ДДС. Тогава се задава въпросът: защо един законопроект и едно законодателно предложение, което е направено от опозицията, трябва да чака с месеци и да бъде отхвърлено, а подобно законодателно предложение, когато бъде предложено от управляващото мнозинство, е вече добро и съответно бива прието – дори да бъде леко преправено и модифицирано? В тази насока, въпреки че ще подкрепим на първо четене и на първо гласуване Законопроекта, тъй като сме съгласни с мотивите на вносителите касателно намаляване на мандата на членовете на Комисията, касателно повишаване на изискванията за заемане на заеманата от тях длъжност, ние считаме, че трябва да бъде създаден механизъм, който да има превантивен ефект спрямо тяхната дейност. Ако знаят, че евентуално биха могли да бъдат предсрочно освободени с решение на Народното събрание, те биха се замислили дали да вземат решение за в бъдеще, което евентуално да

понякога касаят десетки, стотици милиони левове, които се въртят в българската икономика. Именно затова подобни механизми би следвало да намерят място в Закона – механизми за предсрочно освобождаване членовете на Комисията, за да имаме един превантивен ефект върху бъдещата дейност на Комисията. И се надявам, когато отново предложим такива промени в Закона, да не чувам оправдания, че това противоречало на някоя европейска директива или на някой европейски регламент. Всеки от нас знае, че в европейските страни съществува една доста добра конкурентна среда. Следва да направим същата конкурентна среда и в България по един или друг начин.

Никой друг не може да вземе мерки срещу картели, никой не може да вземе мерки срещу злоупотреба с господстващо положение извън Комисията за друг! Аз съм напълно съгласен за стабилността на мандатите. Така е, само че когато един изтичащ мандат от пет години го удължиш с две, и то при положение, колеги, че си нямал правото тези хора да ги издигаш за нов мандат, защото така е написан Законът. Нямаш право същите хора да ги издигаш веднага за нов мандат. Ти, за да го заобиколиш това нещо, въпреки че в Закона пише, че нямат право да бъдат издигани веднага за нов мандат,

Така че, да, трябва да има устойчивост на мандатите – съгласен съм, но това е точно обратното. Това е злоупотреба с това правилото и Вие си я защитавате, което мен лично много ме учудва, но всеки има право да постъпва така, както намери за добре, уважаеми колеги.

има ли за какво да му мислят?! Тоест как да ги хванеш, ако има картели и злоупотреби с господстващо положение?! Ти, ако не отиваш на проверка на място, как да ги хванеш тези хора? Единственият ти вариант е някой да дойде сам да се предаде

което означава, че има нужда да се работи по един много силен орган за защита на конкуренцията и тук съм съгласен с колегата, който каза, че това трябва да се прави съвместно с опозицията – да се водят разговори, да се търсят големи консенсуси, да се търсят хора професионалисти. Да, напълно сме съгласни с това, което беше казано.

защото нямали такава компетентност, ни беше казано. Само че в поне няколко техни секторни анализи се говори за цени на горива, говори се за цени като причина за самата проверка, а иначе те казват на въпроса: защо, при положение че руският тип петрол се търгува с голяма отстъпка, това не се отразява пропорционално на цените в България? Те казват: ние тук нямаме компетентност?! Искам да Ви обърна внимание на твърдението, че те не отговаряли, не разбирали, нямали компетентност по отношение на цените – така ги разбрах аз. Какво правят европейските регулаторни органи? В Италия ведомството по конкуренция на Италия, това е информация от тяхно прессъобщение, след сериозно увеличение на цените на горивата е изпратило искане за получаване на информация до най-големите петролни компании, оперирали в страната – виждат проблеми с цените и започват проверка. Ирландският орган по конкуренция разглежда над 80 жалби във връзка с цените на дребно на горивата в страната, тоест гледат цените, виждат проблем, започват проверка. Продължаваме нататък. Немското ведомство по конкуренция със свое съобщение от 16 март 2022 г. посочва, че непрекъснато следи развитието на цените в бензиностанциите в страната. Федералният орган за защита на конкуренцията в Австрия е започнал пазарно проучване „Секторен анализ на австрийския пазар на горива“. Във връзка с това ведомството е получило множество жалби, свързани с цените на горивата. защита на конкуренцията, че те нямали компетентност да следят цените, лично мен изключително много ме притеснява и си задавам въпроса: то нали през цените виждаш изкривяванията на конкуренцията, иначе как ги виждаш по друг начин? Те не можаха да ми отговорят. Тоест ти, ако не следиш цените, как ще хванеш по друг начин изкривяванията на конкуренцията, уважаеми дами и господа? Не виждам как. виждам как. И въпросът, който им беше зададен още преди войната в Украйна и безумната агресия на Русия, в България се забелязва сериозно поскъпване на горивата в сравнителен план с другите страни от Централна и Източна Европа. В България ръстът е един от големите – второ място, което не е обяснено защо се е случило и нямаме необходимите данни, но тук също ни се казва, че

Но огромната отговорност, с това искам да завърша, към това Народно събрание е да бъде създаден силен, отговорен, компетентен

Заповядате, господин Иванов. Единствено с последната част от изказването Ви мога да се съглася – в това, че Народното събрание може да вмени допълнителни компетентности по негова преценка, естествено, може да даде допълнителни правомощия – с това съм съгласен.

няма нито едно нещо, което да даде допълнителни правомощия, да вмени компетентности, ако смятаме, че са завързани ръцете законодателно на органа? На това не дадохте отговор. Иначе се съгласявам – Народното събрание може да вмени такива компетенции, да даде правомощия да разследва по в детайл и по задълбочено, но не го правите, Вие правите друго, господин Димитров. Любезно пропускате също факта, че отговорът може би е, пак да кажем, преразпределяне на някакъв квотен принцип на места. Това ще се потвърди сигурно впоследствие с направените предложения. Не казвам, че съм пророк, но сме го виждали вече и в този парламент – от Вашата коалиция, господин Димитров, така е. Органът, който в момента искате да обезглавите и да назначите свои хора, също да кажем, че неговите решения подлежат на контрол от Върховния съд, който потвърждава над 70% от решенията за валидни. Пак Ви казвам: тезата Ви е добра, но изпълнението Ви не е това като заявката, която давате. Ако искате, изтеглете го този законопроект, внесете го през Министерския съвет, да тече обществено обсъждане, за да засилим компетентността на органа, а не само да сменим хората. Това е, което Вие предлагате реално. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Иванов. Има ли втора реплика? Заповядайте, господин Йорданов. Благодаря, госпожо Председател. Господин Димитров, надявам се, като имате възможност за дуплика, да обясните на колегите от ГЕРБ не толкова юридически, икономически и законово нещата, а в човешки план да им обясните, че Комисията за защита на конкуренцията беше превърната от тях в комисия за защита на картелите. И една комисия, когато е пълна с хора, които са там с тази цел, нямат място там. Така че целият вой тук е: защо нашите хора, които покровителстваха нашите бизнеси и превърнаха държавата в огромен картел, трябва да бъдат махнати? Защото са вредни! Надявам се да им го обясните. Господин Димитров, имате възможност за дуплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! Да Ви кажа честно, колеги, ако ние бяхме предложили един орган и той за цяла година беше направил една проверка на място,

Изумително е това нещо?! И казвате: нищо, че те са направили за една година една проверка на място с претърсване, оставете ги още една година така да си работят. Това ни казвате Вие. Хубаво си работят, хубаво не ги правят проверките очевидно както трябва, мащабно, оставете си ги още една година. Така разбирам Вашето послание. Истината е, колеги, че имаме нужда от силен защитник на конкуренцията, такъв, какъвто не сме имали последните 10 години.

а трябва да се търсят професионалисти, трябва да се търсят хора, които заради личната си репутация ще правят най-доброто в своята дейност. Също така е важно да се отбележи, че Докладът за работата на Комисията за 2020 г. беше подкрепен само от една парламентарна група и това е групата на ГЕРБ-СДС. Никоя друга политическа сила в този парламент не каза: тези хора са работили добре, подкрепям им Доклада – никой друг, или ги нямаше, или гласуваха въздържали се, или гласуваха против. Това е политическата оценка за работата на един орган, а тя се базира на експертизата и на фактите. Така че, уважаеми колеги, в случая става въпрос за следното, ако след всичките тези години се вземат мерки

Благодаря Ви, господин Димитров. За следващо изказване думата има Александър Ракшиев.

госпожо Председател. Уважаеми колеги, аз в моето изказване ще Ви разкажа нещо от моя предишен живот. Преди да вляза в парламента, аз прекарах 10 години в бизнеса, убеждавайки чужденци да купуват продукти и услуги, изработени от българи във фирми, основани от българи. Когато работиш това, което работех аз, ти на ежедневна база общуваш с чужденци по телефон, по имейл, по видеоконференция. В един момент чужденецът ти задава един въпрос: ти откъде си? И във фирмите те учат как да отговаряш на този въпрос. Казват ти така: ако е американец, ти му кажи: аз съм европеец и там общо взето разговорът ще свърши, защото той не се интересува наистина откъде си. Обаче ако срещу теб е европеец, те учат да отговаряш, че си от България, обаче да създадеш усещането, че фирмата не е българска. Хората се притесняват да рекламират своите брандове като български. Защо се случва това? Защото репутацията има значение и репутацията на българските регулатори не е добра, защото, когато един чужд инвеститор иска да направи инвестиция в България, той ще започне проучването си от медиите. В медиите какво ще прочете за Комисията за Нека Ви разкажа какво ще види първо и според мен какво ще му направи впечатление – 2018 г. ще види сделката за ЧЕЗ, която всъщност е блокирана от Какво ще прочете в медиите той ? Ще прочете, че този блокаж е много лошо мотивиран от Комисията, ще прочете, че Комисията блокира сделката, въпреки че не е пристигнало нито едно отрицателно становище, и също така ще прочете, че изглежда, решението не е било справедливо.

ще види, че един чешки милиардер, международен инвеститор, е искал да купи тази група и ще види, че отново Комисията за защита на конкуренцията му отказва сделката и отново ще прочете, че мотивите са били незадоволителни, и ще прочете, че не е постъпило нито едно отрицателно становище по тази сделка. Той ще проследи хронологията, ще види какво е станало и няколко месеца по-късно сделката се осъществява. Ще каже: а, чакай да видя кой е купувачът. Вече не е чешкият милиардер. Купувачът е български бизнесмен, близък до властта. И в този момент чуждият инвеститор какво ще си каже: тук май има политически риск, аз, ако инвестирам в България, ще имам политически риск! Какво е политическият риск – да обясня за хората, които не са запознати. Това е рискът ти да не постигнеш максимален резултат на своята инвестиция заради особеностите на политическата система в държавата, в която инвестираш. Това е нещо, което хората го гледат, защото този инвеститор гледа едновременно България, Чехия, Полша, Унгария, има си някъде един сравнителен анализ и в него пише различни работи. Срещу България пише: висок политически риск, което означава, че при равни други условия човекът няма да избере България, няма да докара тук инвестицията си, няма да докара тук производството си, няма да открие работни места в България, няма да развива нашата икономика. Ще отиде някъде с по-малък политически риск. Какъв е пътят да се справим с този проблем, защото той вреди на българската икономика? Ами, пътят е чрез подобряване на репутацията на нашите институции. Защото аз съм сигурен, че в КЗК работят добри професионалисти, които стотици пъти са взимали правилни решения, обаче петната в репутацията стоят. Тези петна трябва да бъдат изчистени, за да дадем възможност на КЗК да започне да гради репутацията си наново, на чисто, с нов състав, за да може някой ден хората, които работят това, което аз работих преди, да не се притесняват да казват откъде са. Благодаря Ви. Реплики има ли? Няма. Господин Чолаков, имате думата за изказване. Браво на господин Ракшиев. Сега и аз ще разкажа една история. От 1991 г. – вижте, Вие сте били много малки, до 1995 г. аз живях в Германия, учих в Германия и много се интересувах от немска политика – в смисъл, беше ми интересно да разбера как функционира тази страна, четях вестници, гледах телевизия, говорех си с хора. И това, което ми направи впечатление, е, че там никога не научих имената на шефовете на регулаторите. Знаех, че немската КЗК е много важна, но така и не научих кой и е председател. Това, което научих, е, че имената нямат значение, че са важни законите и че правната рамка трябва да се изгражда по такъв начин, че тя – правната рамка, да създава устойчивост, а не хората. Когато се върнах в България, с учудване установих, че тук все още, и за съжаление, и до ден днешен действа болшевишкото правило на Сталин: кадрите решават всичко, и тук правото се налага не през закон, а през хора, или не се налага през хора. Тук най-важният въпрос е ти чий си, ти чие момче си и дали си момче на партията. Това е на БКП идея. Казвам го това, колеги, защото се връщам към изказванията ни от началото на този парламент. Вие нали сте учили на Запад, щяхте едни западни методи да въвеждате?! За съжаление, виждаме, че след пет месеца Вие се превръщате в същите болшевики, които са били тези, които Ви дават съветите, и че трябва да махнем сега едни хора, да сложим едни наши хора и да видиш как всичко ще се подреди. Колегата Ракшиев беше много прав за правния риск, за политическия риск. Ако видите анкетите, които се правят от време на време между чуждестранните инвеститори, ще видите, че на първо място никой от тях не слага корупцията. Те нямат проблем с корупцията, още повече че...

Но това, с което те наистина имат проблем, е политическият риск. И политическият риск е точно заради ето такива решения, които ще вземем сега. Ето като това решение махаме едни хора и слагаме други хора, и да видите как ще стане по-добре. Няма да стане по-добре, защото пак тръгвате накриво, защото Вие не променяте правната рамка, Вие не правите реформа, за която говорихте. Това не е промяна, това е просто подмяна на едни хора с други хора и това няма да реши нищо. Спомняте ли си тук дискусията за КЕВР, няколко пъти беше споменато. Когато беше дискусията за смяната на членовете на КЕВР, основната теза, която беше лансирана от тази трибуна, е: сега ще назначим едни нови хора, всичко ще стане по-добре и цените ще паднат. Искате ли да извадим протоколите и да видим кой от Вас е казал, че цените на електроенергията ще намалеят, като сменим хората? Естествено, че се оказа, че това не е така. Вие не променяте нищо в правната рамка на енергетиката, Вие просто променяте едни хора с други хора и в същата правна рамка в най-добрия случай тези хора не трябва да правят нищо новите хора, в най-добрия случай. В най-лошия случай те могат да започнат да безчинстват. Сега, ако идеята беше да има реформа, Вие щяхте да започнете от реформа на законите. След като започвате от реформа на хората, а нямате намерение да променяте законите – това, което преждеговорившите говореха, означава, че или искате да наредите някакви хрантутници на държавна софра, което много бързо ще се разбере, или искате да сложите хора, които да безчинстват. И в двата случая това ще се разбере. Ако сложите хора, които да безчинстват, аз Ви го казах, ако си спомняте, когато беше дискусията за КЕВР, изобщо не си въобразявайте, че сте толкова умни, толкова интелигентни и че може да измислите хипотеза и формули – правни, при които сега, като сложите едни хора, те да стоят там вечно или докато Вие кажете. Значи, ако Вие няма да правите реформа, а ще чегъртате, Ви уведомявам, че след няколко месеца ние ще чегъртаме.

Тези бъдещи хора, които ще избирате в регулаторите, да бъдат така добри да са добри хора и ако трябва да има промени в законите, те да ги предлагат тези промени в законите, да ги спазват и да спазват правилата, както е в Германия, защото иначе ще ги чегъртаме. И нямайте абсолютно никакво съмнение, че това е възможно. Както можете да въведете изискване за квалификация, така ние можем да въведем още по-високо изискване за квалификация. Така, както Вие можете да намалявате мандатите, следващото Народно събрание може да увеличава мандатите. Но, колеги, това не е начинът и аз го казвам с болка, аз го казвам с ирония. Не е това начинът! Ако искате да реформираме страната, дайте наистина да сравним германския Закон за защита на конкуренцията и българския Закон за защита на конкуренцията. И ще Ви обърна внимание на няколко дребни пропуска в нашия закон, които ги има в Германия, откъдето може би тръгва проблемът. Проблемът не е в хората, проблемът е в законодателството. И пак казвам, всяка идея, че ние сега ще сложим наши хора, е болшевизъм, комунизъм и няма да ни доведе до добро. Това е насилие върху народното представителство, насилие върху здравия разум, което рано или късно се връща. И понеже ние искаме да го спрем този процес наистина, затова Ви призоваваме: дайте. Имаше още една година – каза Ви колегата, можеше през това време спокойно да се променят законите, Вие да ги променяте, Вие да ни покажете, че сте учили на Запад. Защото, ако не ни покажете Вие, ще Ви покажем ние, няма проблем в това. Да променим законите по такъв начин, че да се получи тази политическа и правна сигурност, която всички искат, и след това да се изберат хора, които добре ще изпълняват законите, които ние сме направили. А не с болшевишки методи да сменяте хора, които после ние, за съжаление, ще трябва да махаме. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Чолаков. За първа реплика – господин Цонев. Втора реплика – Делян Добрев. И за трета реплика – професор Михайлов. ЙОРДАН Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, към моя приятел и колега господин Чолаков, репликата ми е относно известно съгласие с това, което казахте – че така не трябва да се прави въпросното чегъртане. Но доколкото, колега Чолаков – Вие все пак от една година сте в политиката и в ГЕРБ, бих искал да Ви припомня с неудоволствие, че това, което те правят сега, ГЕРБ го направи 2009 – 2010 г. Абсолютно същото, даже по-брутално. Изчегърта абсолютно всички кадри, които работиха, професионалисти, не само в регулаторите, навсякъде. Тук от тази трибуна Цветанов се хвалеше, всяка седмица докладваше колко служители са изгонени. Мисля, че за един месец успяха 4000, някаква такава цифра беше съобщена от тази трибуна. И затова в своето изказване аз се обърнах към всички колеги – дайте да професионализираме не само регулаторите, цялата администрация. Дайте да направим така, че да не треперят тези хора, когато властта се смени. И когато казвам на младите колеги от „Продължаваме Промяната“, че почти всичките Ви стъпки са римейк на това, което направи ГЕРБ 2009 – 2010 г., едно към едно,

било е правено и затова сега с още по-голяма сила не трябва да се прави.

те много добре говорят, аз слушах и колегата преди Вас, той е добър оратор, затова му пляскаха от неговата група, поздравявам го, аз също го чувам за пръв път, само че техните действия се разминават рязко с това, което говорят. Говорят едни много хубави приказки, а след това правят съвсем различни неща. И пример е КЕВР. Досега всъщност това мнозинство е направило смяна само в един регулатор – в КЕВР, доколкото аз си спомням. И това е най-лошият пример на това как се подменя състав на регулатора. Сменихте закона, нагласихте го така, че да отговори на Вашия човек, намалихте броя на комисарите, така че да вземете пълния контрол върху този регулатор, сменихте двама човека. За тези две свободни позиции кандидатстваха само двама човека, които Вие предварително бяхте определили. Тези двама човека бяха тясно политически свързани с Вас. Тоест Вие направихте регулатора не само зависим – КЕВР, а и политически зависим, с ярки политически фигури в него, защото Вие ги взехте от Вашите редици. И за съжаление, този регулатор допреди това беше независим. Според мен това беше един от най-добре работещите регулатори, които Вие съсипахте, начело с Иван Иванов, който дори не е бил никога член на ГЕРБ или симпатизант на ГЕРБ, той беше от ДСБ. Само че си върши перфектно работата около седем години. Вие го сменихте с едни зависими хора, които доказаха, че са зависими и изпълняват политически поръчки. Знаете ли защо?

Та, господин Чолаков, практиката е в началото на април да се публикуват тези заявления на ЕРП-тата. Между 10-и и 20 април десет години назад винаги са се публикували.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Моята реплика е частично, независимо че се нарушава Правилникът, и към Вас, но най-вече към господин Чолаков. Аз внимателно съм наблюдавал неговите действия в Народното събрание и за първи път го виждам да говори неща, които не съм очаквал от него. Ако ще се мерим по чегъртане, това е толкова недостойно да го казвате от трибуната – че Вие сте по-големи майстори в чегъртането от някой друг, че не съм очаквал човек, който е учил четири години в Германия, тук да да ни показва какъв голям майстор е в чегъртането. Това по отношение на Вашето изказване и смятам, че ще си вземете думите назад, тъй като това е много, много некрасиво. Второто нещо. Искам да кажа на тези, които говорят за голям професионализъм, и особено в енергетиката, тук непрекъснато се опъват едни тиранти. Коя партия искаше да продаде ЧЕЗ на един човек, който нищо не разбира от енергетика?! Вашата партия! И Вашият финансов министър застана зад този човек пред телевизията и го защитаваше! Или говоря лъжи? Цяла България гледаше тогава и цялата процедура се срина! Кой Ви показа тази грозна истина?

И затова Ви моля, като човек, който наистина има мярка, има сериозни познания, не позволявайте тонът по един толкова важен законопроект да влиза в такава канава, която е грозна за цялото Народно събрание. Благодаря Ви, госпожо Председателстващ. Благодаря Ви, господин Михайлов. Нека да обясня само. Може би трябваше да кажа: „Да си върши всеки работата“, защото се опитаха да изземат това, което аз трябва да правя в момента. Така че се извинявам, ако сте ме разбрали погрешно. Имате възможност за дуплика, господин Чолаков. Господин Добрев, първо, нека да припомним на колегите, че изборът на КЕВР е в Конституционния съд и ще видим Конституционният съд как ще се произнесе. Професор Михайлов, дали може да го направите законно и конституционосъобразно, защото може да се окаже, че не можете. Професор Михайлов, аз мисля, че още в хода на изказването си казах, че това е ирония, ако не е било разбрано. Гарантирам Ви, няма да чегъртаме, защото е долно не се прави така, защото, ако се прави реформа, тя се прави, както казах одеве, през законодателството, а не през болшевишки методи, Ваши хора, наши хора и някакви други щуротии, които само увеличават напрежението в обществото и не водят до никакъв положителен резултат.

че фактически това е римейк – на мен ми е обидно и ще Ви кажа защо, а мисля, че не е и справедливо, и не е вярно. Този подход в българската политика – сменяме едни хора с други, наши с Ваши и както казах одеве, нещо, което винаги страшно ме е дразнило: „Ти чие момче си?“, отвратително е просто! Хората да бъдат оценявани не по техните професионални качества, а по груповата им принадлежност – отвратително е! Това започна, то всъщност е започнало още от 9 септември, ако трябва да сме честни, и продължи и след 1989 г. Вие много добре знаете какво правеше СДС, защото ние сме хора на години, след това какво правеше БСП по времето на Жан Виденов. Аз съм виждал някакви кадрови извращения, които бяха немислими, още в 1997 – 1998 г., 1999-а, 2000-та. След това при царя малко се поуспокоиха нещата, там имаше известна мъдрост и регулаторите не бяха пипани. След това може би, както казвате, пак е започнало 2009-а, 2010-а. Но знаете ли какво си мисля и имам чувството, че днес пак ще си поговорим малко на тази тема? Вие казвате: „ГЕРБ ни управлява 12 години.“ Защо според Вас ГЕРБ е управлявал 12 години? Защо?

да сложите ръка на сърцето и да си кажете, аз не знам – Вие знаете: през всичките тези години ГЕРБ уважавал ли е опозицията?

Така че тези 12 години според мен са плод и на една в крайна сметка мъдра политика, и на едно мъдро отношение към опозицията.

за да може да не стават грешки и да не се налага после да се разправяме. Това исках да кажа. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря, господин Чолаков. Искате ли още процедура, господин Табутов? Госпожо Председател! Процедурата ми е към Вас относно начина на водене на сегашния дебат – именно това по какъв начин Вие се обръщате към народните представители. Вие обаче се извинихте, което е достойно, и приемам Вашето извинение, но ще Ви помоля да държите добрия тон. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, процедурата ми е по начина на водене към Вас. Разбирам, че онемяхте от изказването на господин Ракшиев, но все пак трябваше да попитате дали има реплики, което не направихте, така че ще Ви помоля да следите какво се случва в залата. И също така прави впечатление – може би това, че не сте много често на трибуната да водите, си личи, но спазвайте правилата за всички и не се обръщайте по начина, по който се обърнахте към народните представители, защото, когато Вие не си вършите работата, ние трябва да следим да си я вършите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря, господин Ананиев. След господин Ракшиев попитах дали има реплики. Нямаше такива и продължих със следващото изказване, защото има много записани. Заповядайте за процедура.

Господин Чолаков наскоро беше в Правната комисия да представи един законопроект, на който той беше вносител, и във връзка с едно от изказванията на колеги по законопроекта той възкликна: „Това е чудовищна агресия!“. Смятам, че в случая господин Чолаков прояви същата агресия. Аз го познавам като един уравновесен и възпитан човек и ще се радвам, ако го помолите и той поднесе извиненията си към колегите. Благодаря. Благодаря Ви, господин Куленски. Следващата процедура, моля.

да се правят внушения, които да плашат хората. Аз съм тук, защото от 67 човека, които помолих да попълним листата в Разград, 47 ги беше страх. Благодаря Ви, господин Шишев. Има ли други процедури? И понеже последната процедура беше насочена към мен, никога не съм стимулира езика на омразата и насаждането на страх. Това, което използва като образи в изказването си господин Чолаков – той няколко пъти подчерта, че го използва с болка и с ирония. Ако не е разбрана, ще се извиня от негово име, ако това е достатъчно, защото процедурата Ви беше към мен. Продължаваме със следващото изказване. Екатерина Димитрушева. Заповядайте. Уважаема госпожо Председателстваща, уважаеми колеги! Ние от „Продължаваме Промяната“ сме едни от вносителите на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, защото тези промени са наложителни и ще имат положителен ефект. КЗК е изключително важен орган, който има задачата да съблюдава дали са добри условията за конкуренция в бизнеса и да реагира, ако тези принципи са нарушени. Това е изключително важно, за да могат потребителите да получат възможно най-добрите условия на пазара. Предвиждаме намаляване на срока на мандата на членовете на Комисията от седем на пет години и това е една принципна промяна, както вече беше споменато и от други колеги. Аз бих искала да допълня, че по-кратък мандат води до по висока мотивация, инициативност и експедитивност. Ние смятаме, че краткият мандат дисциплинира всяка една административна единица да работи по бързо, по-ефективно, и то в интерес на гражданите. Петгодишният мандат е достатъчно добър стимул за професионализъм, обективност и ефективност в работата на Комисията. Така че заедно с останалите предложени промени по отношение на експертността, по отношение на гаранциите за независимост на органа смятаме, че този закон за изменение и допълнение ще допринесе за ефективността на работата на Комисията или, с други думи, до по-ефективното изразходване на държавните средства с цел защита на свободата на конкуренцията. И ще бъдат постигнати именно две цели: дисциплинирана и ефективно работеща администрация, която да не се успокоява, че може да векува на своите работни места цели седем години, и защита на свободната конкуренция, следователно положителни резултати както за бизнеса, така и за потребителите. В допълнение бих искала да дам отговор по отношение на няколко изказвания на колегите от ГЕРБ. Аз съм изключително шокирана, че колеги с толкова голям опит се изказват толкова уверено, но в същото време некомпетентно. И по-конкретно, бяха цитирани самите наименования на директивите – ясно е кои са те. Това е било написано и в мотивите за промяната в Закона от 2021 г. Да, чела съм директивите, но никъде в тях не намерих текст, който посочва конкретно изискване за срока. Ако има такъв, ще се радвам да го обсъдим. И моля да цитирате не наименованието на Директивата, а конкретния текст, който подкрепя Вашето твърдение. В същото време има известно противоречие с другите Ви твърдения за това, че в Европа има различни срокове на мандатите, и по-конкретно твърдите, че във Франция – повтарям това не за друго, а защото българските граждани заслужават да чуват истината от тази трибуна, а не манипулации – всички членове на Комисията имат петгодишен мандат. Това е оригиналът на Закона (показва го), може да го прочетете, мога да Ви цитирам: „Търговски кодекс, член ЕО 461, § 1, т. 2“. Така че моля Ви да се придържате към онова, което действително е постановено, особено когато говорим за законодателство. По отношение на Германия отново забелязах една неточност и може би недостатъчно обръщане на внимание, може би некомпетентност – не знам, но там органът е без мандат, тоест той няма седемгодишен мандат. Германия определено има много специфично федерално управление и честно казано, е спорно дали може да се прави паралел с нея. Тези неща отбелязвам именно

Благодаря. Госпожо Димитрушева, както разбрахте, ние ще подкрепим Вашето предложение, защото смятаме, че това е в интерес на българските граждани, да има една силна КЗК, която да се бори с картелите. Ние сме принципни в тази позиция и за разлика от другата част от опозицията нямаме користни цели. Относно дисциплинирането на ръководството искам да Ви кажа, че не само краткият краткият мандат дисциплинира, а също така и механизмите и възможностите за тяхното оттегляне, когато не изпълняват функциите си. само да отворя една бележка. Ние ще направим наши предложения, които смятаме, че биха могли да придадат стойност към този законопроект. Една бележка – не допускайте да превръщате смяната на ръководството на КЗК във възможност за поставяне на политически назначения, защото смятам, че това е една комисия, която заслужава да има високи експерти и по този начин ще функционира правилно, и ще постигнете резултатите, които бихте искали.

Уважаеми колега, моята реплика е по отношение на това, че не съм съгласна с това, което Вие изрекохте от тази трибуна, а именно транспонирането на Директивата ЕС 2019/1, която води до която води до пряко разширяване на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията и увеличаването на мандата през онзи период, когато беше увеличен по наше време. Защо? Затова, защото Комисията имаше необходимост от изграждане на нов институционален опит и бяха възложени нови допълнителни функции за засилено международно сътрудничество, което беше пряко свързано с дейността на Комисията за защита на конкуренцията. На следващо място, не говорете пред българския народ и пред българските граждани, че ги заблуждаваме. Защо казвам това? Защото подобна правна възможност със седемгодишен мандат на държави от Европейския съюз са: Италия, Финландия, Нидерландия, Люксембург, а както Вие казахте – Германия и Полша са без мандат. Което говори, че именно Комисията за защита на конкуренцията не следва да е политическо назначение, не следва да е, както и колегата преди малко в изказването си обоснова – не следва да е за конкретни лица, а следва да работи като регулаторен орган. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Александрова. Господин Стоев, заповядайте за трета реплика. Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Димитрушева, Вие помолихте да Ви цитират точен текст от директивите, с които мандатът е нужно да бъде увеличен на седем години. Както репликиращата преди мен госпожа каза – всъщност такъв текст няма.

на Народното събрание е през месец март 2021 г. Именно поради тази причина и поради политическата нестабилност е било ясно, че най-вероятно няма да могат те да изберат нов състав на КЗК и са се опитали да го бетонират за още две години, може би защото

За изказвания са записани: Крум Зарков, Искрен Митев и Емил Георгиев. Благодаря Ви, госпожо Председателстващ! Уважаеми колеги, бих искала да направя много кратка дуплика. Напълно съм съгласна с изказаното от моя колега Стою Стоев. По отношение на твърденията и цялото това сравнение с други европейски държави – всъщност, да, държавите членки могат сами да определят структурата на органите, срока на мандата, това е абсолютно безспорно. Спорно е обаче тогава, когато се използват конкретни цифрички, за да се внушават някои неща, които не са точни. Например за Нидерландия, да, нейният председател има седемгодишен срок на мандата, обаче членовете на Комисията нямат седемгодишен срок на мандата. Единственият ми апел е да бъдете точни

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря също и на госпожа Димитрушева, че върна дебата там, където му е мястото – по законовите изменения. Ние от парламентарната група на „БСП за България“ изчакахме досега да чуем всички аргументи, за да изявим своята позиция поради една причина – ние водихме този дебат тук преди повече от година. Ние се противопоставихме на разширяването на времетраенето на мандата на КЗК тогава, когато то беше представено от ГЕРБ, и водихме този дебат, включително в неговите европейски измерения. И тогава, и сега, за всички беше очевидно ясно, че се прави промяна, която има за цел да направи възможно оставането на поста на хора, които повече нямат законова възможност да го направят, тъй като изтича техният мандат и той по закон не може да бъде подновен. И тук наистина това е обида за интелекта на хората, които ни слушат, да се твърди нещо друго – толкова беше очевидно. За съжаление, това наистина не е нова практика. Играта на тронове в българската политика често се превръща в игра на мандати и тези мандати, които би трябвало да осигурят независимост на даден орган, всъщност се ползват за назначаване или на удобни хора, или махане, премахване на неудобни. Това също се е наблюдавало. Сега по същество обаче и защо ние от БСП оставаме на същата позиция, че пет години е правилният мандат, и ще подкрепим така внесения законопроект, който връща ситуацията там, където ѝ е мястото. Много се изговори за европейското законодателство. Европейското законодателство в областта на конкуренцията е може би най-развитият дял от европейското право и това е съвсем нормално, защото общият пазар изисква именно хармонизация в тази област. В този ред на мисли, когато някой казва – вижте българския закон или вижте немския закон, нека да знае, че българският закон и немският закон по същество по тази материя са еднакви, защото се хармонизира европейското законодателство. Това е един от основните му предмети. И тогава, след като българският закон и немският закон са еднакви, защо конкурентната среда в България и Германия не е еднаква? Отговорът на този въпрос дава оценка за работата на Комисията по защита на конкуренцията. Но има един въпрос, който европейското законодателство в тази област не решава и остава от компетенцията на всяка държава. И това е структурата и мандатът на органа. Затова можете да се замеряте до утре в коя държава как е уредено, във всяка държава е уредено така, както го намира за добре, като европейското законодателство има едно изискване – органът да е ефективен и независим. Ефективна и независима ли е Комисията за защита на конкуренцията в България, е, за съжаление, реторичен въпрос. Следователно този закон сега е необходим. Той трябва да бъде гласуван и трябва да бъде приет, за да се върне ситуацията такава, каквато е функционирала в по-голямата част от времето на съществуване на Закона за защита на конкуренцията в България, а именно петгодишен мандат, със съответните ограничения за неговото повтаряне. Но има, уважаеми колеги от мнозинството, този път едно важно нещо, което трябва да признаем на опозицията. По този въпрос сега, след като приемем Закона, те могат да бъдат полезни. Няма начин за заобикаляне или за порочна номинация, избор, който да не е известен на сегашната опозиция. Следователно, имайки предвид и това, което се случи дотук, нека да приемем този закон и да направим наистина наистина примерна процедура за номинация и избор на качествени, независими и всепризнати експерти, които в крайна сметка да дадат това, от което има нужда българската държава, а именно сериозен, истински и създаващ доверие в актьорите

Благодаря, госпожо Председател. Колеги, съвсем кратка е репликата, тъй като съм съгласен с повечето от нещата, които каза господин Зарков – почти с всички. Само с едно господин Зарков, независим ли е КЕВР след процедурата, която проведохме?! Защото първата стъпка за промяна в регулатор на новото мнозинство е КЕВР – на първия регулатор. Ако първата е успешна – окей, мълчим. Ако сега ми кажете, че е независим, пак трябва да мълчим. Въпросът ми, за съжаление, е реторичен, но Ви го задавам. Има ли други реплики? Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря, госпожо Председателстващ. Господин Зарков, не сте прав. По повод мандатността и дали ГЕРБ бившите управляващи, както Вие ни нарекохте, познаваме всички детайли при този вид избори. Ще Ви кажа и ще Ви припомня, защото съм сигурна, че Вие имате вероятно институционална памет, но за останалите колеги, които са за първи път в Народното събрание: 2016 г., когато беше обявена процедурата за избор на Комисията за защита на конкуренцията, ГЕРБ силата на мнозинството имаше възможност да направи избор. Знаете ли, колеги, колко кандидатури имаше? Една-единствена – на нашия колега Росен Желязков. Нали помните, уважаеми колеги от „Демократична България“, тогава от Реформаторския блок, защото заедно с Реформаторския блок господин Мартин Димитров и господин Делян Добрев внесоха предложение за прекратяване на процедурата. Знаете ли защо? Защото господин Росен Желязков мотивира своя отказ да участва в тази процедура, защото е един единствен кандидат и не беше коректно да участва в състезание сам със себе си – цитирам. Помните, господин Зарков, нали? Тоест, уважаеми колеги, ако всичко друго, което изрекохте за управлението на ГЕРБ – как са провеждани процедури, кога са провеждани процедури, и към Вас, господин Зарков, поне вземете пример от това, когато със силата на мнозинството, която сме имали тогава, е било възможно да изберем когото и да било не сме направили това. Напротив – нова процедура, нови кандидатури. И знаете ли още какво, специално Вас вероятно ще Ви изненадам, опозицията тогава участва и има членове в Комисията за защита на конкуренцията. Нещо, което на Вас Ви е твърде непонятно като парламентарен живот и връщане на политическия плурализъм. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Трета реплика?

Междувременно да съобщя – господин Ананиев, изисках стенограмата. След приключване на изказването на господин Ракшиев съм попитала: „Има ли реплики? Няма реплика.“, така че не бяхте точен, когато ме порицахте тук от трибуната. (Реплики от „Продължаваме

Може да се зададе този въпрос за всеки един регулатор. Винаги ще се задава, винаги се е задавал и въпросът е в отговора. Това, което е сигурно, е, че когато да се върнем към КЗК, момента, в който говорим – беше направена промяната от пет до седем, нямаше нищо общо нито с независимост, нито с нещо друго. Имаше общо с край на един мандат, двойно – един път на членовете на КЗК, един път на самото мнозинство и начин на намиране на заобикаляне… (Реплика от Следователно всички други отговори, въпроси и съмнения, които имате към регулатори, към сегашното мнозинство – в ролята си на опозиция Вие имате пълното право и трябва непрекъснато да бъдат задавани и поставяни под съмнение. КЕВР тепърва ще трябва да доказва дали е независим или не и това ще е едно от много големите предизвикателства, имайки предвид какво се случва оттук нататък. Уважаема госпожо Атанасова, първо, едно уточнение, никога не съм Ви нарекъл „бивши управляващи“. Нарекох Ви „сегашна опозиция“. Просто това не е в моя речник. Имам чувството, че е важно да се отбележи, защото, повтарям, като опозиция и това, колеги, е също част от промяната, Вие имате своята роля и ние трябва да се съобразим с нея. Това, което се случва днес, и това, което Вие казвате за КЕВР – тези предупреждения ние трябва да ги чуем в предстоящата процедура. За това съм съгласен. Това, с което не съм съгласен, е примерите, които давате. Аз имам известна институционална памет действително и мога да се изкажа в следващите тридесетина както за процедурите, които Вие конкретно споменахте, каква беше точно реалната ситуация и как се стигаше до определените решения, така и за десетките процедури, които бяха обект на скандал. Това, което ще Ви призная, е, че това не е Ваш монопол, правено е и преди. Въпросът е да не бъде правено повече. Тази игра на упражняване на власт чрез овладяване на позиции, които по закон трябва да бъдат извадени от политическата игра, е игра, в която губят всички. Всички! И тези, които я играят сега, и тези, които са я играли преди, и тези, които им се струва, че ще я играят пак,а цената е за българските граждани. И тя се плаща, в случая на Комисията за защита на конкуренцията, пряко през джоба им. Пряко през джоба им! Така че нека проявим отговорност. Пет години е разумен мандат пет години е мандат, който се доказа във времето, пет години – трябва да се върне този мандат, и оттук нататък да спрем да играем с тази игра. Между другото, спирането ѝ не минава през законова разпоредба. Не може да се напише в закона, че трябва да имате някакво чувство за разум и трябва да спазвате принципи и закони в своята работа, защото всяко следващо мнозинство ще има формалното право пак да започне да играе две надолу, две нагоре. крайна сметка неслучайно доверието в институциите е толкова ниско. Надявам се не с този дебат, но с процедурата, която следва, все пак да допринесем да го покачим, а не допълнително да намалим, ако има въобще накъде. Благодаря. (Ръкопляскания Искрен Митев – отказвате се. За следващо изказване има думата Емил Георгиев. Заповядайте, господин Георгиев. Уважаема госпожо Заместник-председател на Народното събрание, уважаеми колеги! Като сме почнали със спомените, и аз да Ви запозная с един спомен, който пряко характеризира ефективността на Комисията за защита на конкуренцията. ТЕЦ „Марица изток 2“ обявява обществена поръчка за доставка на варовик. Тези, които не знаят, варовикът се използва за неутрализация на серния двуокис при изгарянето на въглища в тец-овете. Задължително условие е чистота на варовика да е 96%. Участват седем фирми. Обществената поръчка се печели от любимеца на ГЕРБ по това време – лицето Прокопиев, като е записано, че се доставя доломит с чистота на варовика 56%. В качеството си на председател на „Екогласност“ сезирах Комисията за защита на конкуренцията. Оттам мълчаха, както се казва, като глухари в любовен период – нито приемаха, нито предаваха. Бях принуден да се обърна към прокуратурата. Обществената поръчка беше отменена. Та ето как Комисията за защита на конкуренцията прикриваха дейността на приближени фирми. Припомням, че по това време Прокопиев имаше свои четирима министри регионалното развитие, финансите, околната среда, икономиката и енергетиката, които бяха в едно. Само да дам един пример за тези, които биха желали да ме репликират. От прикриването на дейността на това лице за последните две години от неговата дейност той доставя на „Марица-изток 2“ два милиона тона варовик. Чистата печалба е 30 милиона,

Няма. Преминаваме към следващото изказване – Десислава Трифонова, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председателстващ. Господин Димитров, чудех се защо, след като сте недоволни от начина на функциониране на КЗК, вместо да намалявате мандата на председателя, не вкарате хипотеза в Закона за предсрочно прекратяване на правомощията поради неизпълнение на задълженията на председателя на КЗК и на членовете на Комисията. Това би било нормалната процедура. В такъв случай, ако смятате наистина, че регулаторът не работи, вместо да съкращавате мандата, да поискате едва ли не дисциплинарно производство и да измените Закона така, че да може да го направите. Най-малкото щяхте да извлечете огромен политически дивидент от тази ситуация, но Вие не го правите. Член 5, ал. 7 от Закона за КЗК казва следното нещо: „Правомощията на членовете на комисията не могат да бъдат прекратени на основания, свързани с точното изпълнение на техните задължения или упражняването на техните правомощия при прилагането на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз.“ Сигурна съм, че знаете какво представляват тези два текста от Договора за функциониране на Европейския съюз. Това са точно текстовете, свързани с правилата за конкуренция, тоест Вие в момента с този законопроект заобикаляте директивата поради невъзможност да отстраните председателя на КЗК, тъй като директивата го забранява. Нали така? Също така много умело днес Вие управляващите изместихте дебата от реалния фокус. Вие не се интересувате от конкуренцията в България – нито ще възстановявате конкуренция, нито ще се борите за конкуренция. КЗК е органът, пред който се обжалват обществените поръчки, и Вие всъщност се интересувате от това да овладеете органа, пред който се обжалват обществените поръчки. Назначихте шеф на АОП – лице, което е служител на голяма търговска верига, без никакъв опит в обществените поръчки. Сега искате да овладеете и КЗК точно със същата идея. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, госпожо Трифонова. Реплики?

Смятам, че това, което отправихте като апел, или не знам и аз точно как да го – адресирахте към господин Димитров, е напълно неуместно, защото, както стана ясно, „Демократична България“ е част от управляващата коалиция – стриктно ходи по стъпките на ГЕРБ. Това, което сте правили Вие, това правят те с пълна сила към днешна дата абсолютно всички – във всички политики, всички сектори, нищо ново. Същото изчегъртване на хора, което само на думи в общи линии, между другото, абсолютно нищо не изчегъртваха, нищо не промениха – колкото в съдебната система, така и във всеки един друг сектор. Няма основание, на което да правите апел към тях да променят Законопроекта в частта му, в която да има възможност за отстраняване на членове – дали председател, или други членове, при положение че те искат да спазват същото нещо, което по управлението на ГЕРБ се правеше – техните хора, политически назначени, да изпълняват политическите поръчки и да се бие по новите врагове, новите фирми, за да минат техните фирми. Няма как да стане. Точно заради това, защото управляващите това нещо няма да го направят, двама от представителите на ВЪЗРАЖДАНЕ – господин Петров и господин Таслаков, от тази трибуна ясно и точно заявиха, че преди второ четене ние ще внесем нужните промени, за да може точно това да стане. Тук е моментът и аз да напомня, че отново, защото управляващите умишлено не чуват, същото нещо сме внесли преди пет месеца и по отношение на другия голям регулатор, който в момента се обжалва в Конституционния съд. За да може, когато някой явно лобира, не си изпълнява задълженията, когато за една година е направил една проверка точно, да може да бъде отзован, да му бъде поискана отговорност от тази зала, оттук, да бъде отзован и да бъде премахнат. Няма да го направят управляващите, именно заради това ние ще го внесем.

госпожо Председател. Госпожо Трифонова, Вашите акценти бяха два – конкуренция и овладяване. Ясно, че в ГЕРБ тази дума конкуренция Ви е трудно да я разберете като цяло, но това, което от „Продължаваме Промяната“ искаме да направим, е всъщност да имаме истински конкурентен български бизнес, а не зависим такъв. Защото, ето и покрай протестите на транспорта виждаме, че има страшно много зависим бизнес, който е свикнал да получава от държавата, независимо дали са субсидии, дали са обществени поръчки, и той става неконкурентоспособен. Когато бъде оставен от тази пъпна връв на държавата – така сте свикнали и в голяма част от бизнеса, тогава той не знае какво е конкуренция. Той не може да излезе на пазара и да се конкурира нормално, той разчита единствено и само на помощ от държавата. Това не е бизнес. Така че, да, имаме проблем с конкуренцията – проблем, че няма работещ за да покаже, че трябва да има една работеща конкуренция в България и бизнесът да се чувства, че е защитен, когато има картел, когато по-големите мачкат по-малките и така нататък. Относно овладяването – Вие малко гузен негонен бяга, нали. Свикал си по един начин, мислиш по такъв начин, то няма как – овладяването, ако КЗК, която всеки, който следи какво е вършила, и примерите, които дадоха колегите за знаковите дела, които там трябваше да се водят, от които се очакваше някаква конкретна намеса и не се случиха, ако са използвали и това като механизъм КЗК, няма да има учудени. Въпросът е, че точно затова искаме да направим промяна, защото бизнесът иска конкурентна среда, иска независим орган, който да гарантира тази конкурентна среда, за да може да имаме един силен бизнес – не само в България, не само в Европа, а на световно ниво.

Благодаря Ви, госпожо Кирова. Госпожо Трифонова, една препоръка към Вас или предложение, защото Вие много добре работите с данни и със статистика. Много Ви моля, хайде в следващите дни да направите, ние ще Ви помогнем, една справка във всички все още действащи регулатори в членския им състав има ли представители, които някога са били излъчени от БСП и от ДПС? Тоест да видим по какъв начин тогава управляващите, които са избирали тези органи с мнозинството си, са респектирали опозицията и са давали възможност на опозицията да има свои членове. В Комисията за защита на конкуренцията в сегашния ѝ състав аз виждам най-малко една номинация на ДПС и една номинация на БСП,

Господин Ананиев, благодаря Ви за репликата. Само един въпрос. Вие не бяхте ли 2014 г. председател на Транспортната комисия в Народното събрание? А през кой мандат на ГЕРБ бяхте? Аха, 2016 г., извинявайте, корекция – не 2014 г., а 2016 г., след като бяхте част от модела на ГЕРБ, похвално. С удоволствие ще очакваме да видим кандидатурата на господин Петър Славов или на лица, свързани с кантори, близки до властта, от страна на „Демократична България“, за да видим какво ще се случи в надпреварата, тъй като смятаме, че ще бъде много интересно. Само да не се получи ситуацията, както беше с БНБ – в последния момент да се изпокарате и пак да търсите ГЕРБ. Благодаря Ви, госпожо Трифонова. За изказване – Десислава Атанасова. Имате думата, госпожо Атанасова.

Уважаеми дами и господа, нашата парламентарна група няма да подкрепи Вашето предложение за промяна в Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Първо, защото тази промяна няма да осигури защита на конкуренцията, каквато е основната мисия на тази комисия и каквато е основната цел на Закона за защита на конкуренцията. Второ, защото тази промяна не е обективирана от факта, че Комисията за защита на конкуренцията ще заработи по-добре, тъй като трябва да кажем, че в настоящия състав, за който много се говори как е избран, кога е избран, от кого е избран, аз Ви дадох някакви данни не само статистически за времето, когато ГЕРБ и Реформаторския блок като участници в управлението избраха състава на тази комисия, но не само. Бих искала и поименно да посоча останалите в състава на тази комисия от кого са издигнати и с какъв консенсус е избран съставът, така че да гарантира, че няма да има политическо представителство или представителство на мнозинството, било то и коалиционно. В този състав е господин Витанов например, предложен от Реформаторския блок тогава, сега в състава на управляващото мнозинство. Господин Киров от „Движение за права и свободи“, излъчен, когато „Движение за прав и свободи“ също беше опозиционна партия. Госпожа Анна Янева

и господин Зафиров от БДЦ, към онзи момент част от българския парламент. Това е само още едно доказателство, уважаеми колеги, че такъв орган, който гарантира защита и свобода на конкуренцията, не е нужно да бъде избиран със силата на мнозинството, за да попълва партийни квоти, не е нужно, защото той ще загуби своето основно качество да бъде гарант за свободата на конкуренцията и свободата на пазара. Защо, уважаеми колеги, Вие разбирате промяната към едни по-прозрачни по-прозрачни условия за конкуренция единствено и само с промяна в мандатите на членовете на КЗК? Аз Ви изброих от кои парламентарни групи, когато е правен изборът, са били излъчени и че е имало паритет на всички политически квоти, защото очаквате, че ще подчините тази комисия и тя ще взима някакви вероятно според Вас правилни решения, така както се случва с други комисии. Въпросът затова защо започвате с мандата на Комисията за защита на конкуренцията има още по-голяма сила особено в условията на факта, че в началото на всяка сесия председателят на българския парламент изчита на вниманието на народното представителство всички позиции, за които трябва Народното събрание да проведе избор и да запълни своите квоти, повече от 20 са. Вие обаче предпочитате да започнете с промяна на Закона за енергетиката и да овладеете КЕВР, предпочитате да започнете с промяна в Закона за защита на конкуренцията и да овладеете КЗК. Ще видим как ще завърши това и в двата случая. Освен това искам да обърнете внимание, колеги, и на още нещо. През цялото време на функциониране на настоящия състав на Комисията за защита на конкуренцията, както казах, той функционира, без да има ясно изявена политическа квота, а експертна, и това е доказано във времето. Над 95% от решенията на тази комисия са взимани с консенсус, с гласуване – може да обърнете внимание, на сайта на Комисията има достатъчно информация за тези процеси. Нещо друго, същият процент е и на потвърдените от Върховния административен съд решения, тоест тази комисия в своите решения има има последващ съдебен контрол, и то съдебен контрол от институция, която е призвана да следи за законосъобразността на взиманите решения от органите на държавна власт, така че няма по-добър лакмус от това, че съдебна инстанция потвърждава тези решения. И на последно място, на мен например ми стана интересно с какво точно в момента се занимава КЗК. Отворете сайта, уважаеми господа, и помислете има ли някаква връзка между постъпилите жалби в Комисията за защита на конкуренцията и Вашето бързане за смяна на състава ѝ. Да не би пък това да има връзка например с жалбата за монополно и господстващо положение на „Лукойл“, или с жалбата по отношение на пределната цена на лекарствените продукти, или злоупотребата срещу монополното положение на АЕЦ „Козлодуй“, или жалбата по отношение на концентрацията на БТК? Помислете над тези въпроси, защото тези въпроси, ако не получат своя отговор сега, те ще стоят с по-голяма сила и ще бъдат задавани по-ожесточено не от опозицията, а от всички, които имат интерес да правят бизнес в България, и то бизнес на светло, и то бизнес по правила,

Благодаря, госпожо Председателстващ. Госпожо Атанасова, защо КЕВР? Защото не работеше и защото бяхме зависими от „Газпром“ и много други. Защо КЗК? Защото не работеше!

Госпожо Атанасова, не можахте да им обясните добре за КЕВР. Те намалиха състава, така че да се избират двама представители. За двете места имаше двама кандидати, тоест за всяко място се бореше по един човек. Успяха да превземат целия контрол върху КЕВР от една партия. Контролът върху КЕВР в момента се държи от и те са отговорни за всички решения, които се вземат в този орган. Този орган беше независим, така както беше КЗК, а ще видим какъв ще стане, след като те направят своя избор. Сега вече е зависим, и то само от една партия, и знаете ли къде е разликата? Допреди да стане зависим само от ПП, този орган беше прозрачен, не само по времето на ГЕРБ, двадесет години този орган беше прозрачен. Знаете ли какво стана, като попадна под контрола на

интересно ми е какво мислите за КЗК – дали има функции, които може сега да използва във връзка с високата инфлация? Взела ли е някакво отношение като Комисия регулатор във връзка с високата инфлация, прави ли нещо по въпроса? Вашият пример с жалбите е много интересен, защото жалби винаги е имало, но излиза, че в България никога не е имало картели, защото в последните 10 години и за горива, и за лекарства, и за какво ли не има жалби и не виждаме да има картели, но всички виждаме едни и същи цени на много продукти и по бензиностанции, и по други места. Така че въпросът не е дали има жалби, въпросът е някой работи ли по тях и върши ли си работата? За съжаление, не виждаме такова нещо и затова се налага да се направи промяна. За дуплика? Госпожо Атанасова, имате думата. Благодаря, госпожо Председателстващ. Първо, господин Ананиев, много ме изненадвате, че нямате никаква представа наистина как функционират институциите в държавата. Да кажете, че КЗК е виновна за инфлацията и че не се самосезира заради ръста на инфлацията, това е просто безумие. Второ, може да се помисли и между първо и второ четене вероятно нашата парламентарна група ще направи предложения в тази посока – КЗК да има подобен тип механизъм, но това е занапред. По отношение на репликата за кадровата политика. Уважаеми колеги, за нас е ясно, че Вие в коалиционното споразумение сте записали, че ще имате единна кадрова политика, тоест тоест сте абсолютно убедени, че политически ще овладеете тези органи, които сега насилствено им променяте мандатите само и само за да смените хората вътре. А по отношение на първата реплика – за истерията на цените на горивата, истерията с цените на олиото, ще кажа само едно – че госпожа Нинова беше вицепремиерът, който се ангажира да се бори със спекулата при тези цени. Тя в няколко телевизионни интервюта обяви, че е спекула при цената на олио всичко над 2,50. Ако отворите сайта на Комисията по стоковите борси и тържищата, която е е пряко подчинена на госпожа вицепремиера Нинова, или отидете да погледнете таблото на Министерството на икономиката, ще видите, че борбата със спекулата върви с пълна сила – цените на едро са над 5,50. В този смисъл смятам, че всички твърдения, че това е задкулисието на Младежкия ГЕРБ, което докара до цени на горивата над 3,25, над 3,35 висококачествените, 3,50 и така нататък, е един добър пример как правителството сега демонстрира антикризисни мерки, съобразявайки се със силата на Младежкия ГЕРБ. Това казвам с усмивка, господин Манев. Звучи несериозно наистина да не разбирате за какво е този дебат и какво Ви казахме от всички изказали се до момента представители на политически сили, включително и части от управляващата коалиция. Господин Зарков беше коректен и Ви предупреди – плодовете

Благодаря Ви, госпожо Председател. Драги колеги, аз, както и немалко от изказалите се досега, може би ще започна от малко реминисценция – лична биография. През 2016 г. бях един от предложените кандидати за член на Комисията за защита на конкуренцията, предложен тогава от господин Димитров, така наречената гражданска или непартийна квота. Казвам го не за да коментирам някакви неща от миналото, а защото тогава, просто подхождайки сериозно към тази кандидатура, се запознах още един път подробно със Закона за защита на конкуренцията, с ролята на Комисията – така, както е разписана в Закона, какви ще са професионалните задължения и прочее. Това, което мога да кажа с оглед една от големите критики срещу този законопроект, а именно, че трябва да се оправя Законът, а не да се пипат хората, е, че за съжаление, Законът е добър. Това специално към моя много уважаван колега Радомир Чолаков. Не съществува оценка на този закон, погледнато от външен експерт, било то български или чуждестранен, в рамките на Европейския съюз, в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, този закон беше гледан и при присъединяването към ERМ-2, няма оценка, която да казва, че Законът е лош. При този закон България трябва да има една прекрасна конкурентна среда, а я няма. По това едва ли има някакво съмнение тук в тази зала. Не мисля, че има някой присъстващ, който да каже, че в България конкурентната среда е добра. Не е добра! Навсякъде, където погледне човек, изкривявания; навсякъде, където погледне човек, има съмнителни влияния върху пазарите и прочее, и прочее. Значи не е проблемът в Закона, действителността обаче очевидно показва проблем. Какво става? Ами както винаги в България, колеги, нещо, което също така не съществува във външен наблюдател, било то български или от чужбина, който да погледне и да не каже, че там е проблемът, проблемът е в прилагането на Закона. Там е проблемът в България. И за мое огромно съжаление, в несъгласие с колегата Чолаков, прилагането е въпрос на хора. Да, Законът не е въпрос на хора. Би било прекрасно, ако можеше, просто написвайки един красив закон, изведнъж действителността да стане красива, само че се минава през хора. Така че какви са хората – дали са добри, или са наши, или нечии, има огромно значение. И уверявайки отново, че разбира се, „Демократична България“ ще подкрепи този законопроект, обещавам тържествено от тази трибуна, че ако евентуално „Демократична България“ предложи кандидатури за членове на Комисията за защита на конкуренцията, основният критерий ще бъде те да са добри хора и абсолютно на последно място ще ни вълнува чии са. Точно така, както вече многократно споменаваният в тази зала господин Иван Иванов, е точно такава кандидатура, предложена точно от хората, които в момента сме в „Демократична България“. Няма един човек, който да каже, че този човек не е добър.

и не се правят проверки на място или има една такава за 2020 г., няма съвместни акции с НАП, питахме: правите ли съвместни акции с НАП? Не, казаха, ние им ползваме базата данни, но няма такива съвместни акции.

Единственият извод, до който достигам аз, е, ако представителите на този картел дойдат при КЗК и кажат: „Добър ден! Ние сме картел, идваме да ни хванете.“ Това е единственият вариант. ако смятате нещо различно, господин Ганев, моля да ни обясните. И пак Ви питам – това добри практики ли са, може ли така да продължава, какви способи според Вас трябва да има, за да се вземат мерки срещу подобни нарушения на конкуренцията? Благодаря. Благодаря Ви, господин Димитров. Има ли втора реплика? Господин Ганев, ще направите ли дуплика? Да, добър човек е. Вие да не би да имате съмнения? Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Димитров, не само това, което казвате за съвместни проверки с други институции, което, разбира се, е напълно възможно в рамките на, отново повтарям, добре написания закон. Не са използвани тези възможности през годините. Доколкото разбрахме в изслушването на Комисията, когато гостувах на Вашата комисия, защото не съм неин член, няма изработени съответни иконометрични модели, които да могат да подават сигнали, когато нещо се различава твърде много от това, което по моделите би трябвало да бъде нормалното развитие на нещата, включая цените в различни пазарни ниши в България. Няма разработен такъв модел. Човек би очаквал, хайде, ако не е разработен, поне да се ползва на- заем от колеги от целия свят, където има разработени такива модели. Не се прави! На няколко пъти, понеже много пъти през годините са били разследвани, особено горивата в България, се търси монопол там, където съвсем очевидно трябва да се търси и за картел. Това са две много различни животни. И можем да продължаваме и да продължаваме. Но ще завърша с една реплика, която всъщност ми подаде колегата Владислав Панев току-що. Каза: „Няма значение какъв е цветът на котката, важно е да лови мишки.“ Благодаря Ви, господин Ганев. За изказване е записан и Михал Камбарев.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, ще си позволя много кратка реплика. Това за котките и ловенето на мишки е вярно, важно е котката да излиза по-често на лов. за съжаление, не беше много интересен, тъй като опозицията, която не подкрепя този законопроект, с цялото ми уважение към Вас, в толкова безпомощно състояние не съм Ви виждал досега. Ще направя много кратки summary на това, което видях. Първо беше опорката, че не трябва да се намалява мандатността от седем на пет години. Атанасова: „Има.“) Видях, че не успяхте да си защитите аргументите. И госпожа Димитрушева, и останалите колеги казаха за добрите европейски практики и всъщност кое носи резултата. След това започнахме да защитаваме защо КЗК всъщност работели и колко добре си вършели работата. Мисля, че и господин Димитров, и господин Ракшиев имаха достатъчно примери, с които и този дебат беше прекратен. Сега в момента последните изказвания, вече те са разпилени и слушаме приказки от 1001 нощ, които дори слушаме и за КЕВР, а тук въобще не става въпрос за КЕВР. Така че аз мисля, че вече дебатът си е към своя край, което е радостно, и може би се надявам вече много скоро да реформираме и този орган. Регулаторите в една държава би следвало да са на страната на справедливостта и да осигуряват честна и равнопоставена битка. В България обаче те са се превърнали в репресивен орган, който се използва от шепа хора. КЗК вместо Комисия за защита на конкуренцията в момента се е превърнала в Комисия за защита от конкуренцията. ще Ви дам два много кратки примера. Вече чухме, че КЗК могат да не се сезират и да не работят, да не ходят на проверки, за цяла една година да направят една такава. Чухме, че могат да се сезират там, където те желаят. Ето, аз ще Ви дам още два случая, в които те са избрали да бъдат пасивни. Случая с Булсатком, където в началото на тази година КЗК трябваше да се произнесе дали е извършена концентрация и промяна в контрола над капитала на Булсатком. Месец преди сделката едната от страните внася в КЗК искане да се извърши проверка, но Комисията отказва да извърши такова разглеждане, без да посочи някакви силни и конкретни мотиви. В крайна сметка, разбира се, Административният съд се произнася със или без това становище на КЗК. Още един пример. Така наречената Железопътна Тракия – става въпрос за жп линия Пловдив – Бургас. Проектът се финансира с европейски средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и е на стойност близо 200 милиона. Създава се един консорциум от две фирми. Едната фирма е, да кажем, всеизвестно приближена до ГЕРБ, другата е полска фирма. Участва се на държавна поръчка, където полската фирма трябвало да предостави документация, че всъщност тя може да се справи и да посочи референтен проект. Посочила е референтен проект и е предоставила документи, които впоследствие се оказват неверни. КЗК е сезирана. Едва ли сте изненадани, ако Ви кажа, че резултатът е същият – КЗК не предприемат абсолютно никакви действия, никакви проверки, нищо. Решават да са пасивни. (Реплики.) Уважаеми колеги народни представители, тъжно е, но виждаме един и същи модел да се повтаря, и повтаря, и повтаря, и за по-кратко бих го нарекъл „модела на задкулисието“. Какво представлява той? Овладели сме едни регулатори, овладели сме прокуратурата, овладели сме всички органи в държавата и избираме кой кога да предприема действия и кой кога да бъде пасивен. Всъщност не е ли това по модела, по който в момента прокуратурата действа? Не е ли това моделът, по който КПКОНПИ действаха? Виждаме абсолютно същото поведение и от КЗК в момента, и от останалите овладени регулатори. Уважаеми колеги народни представители, смятам, че народът разчита на нас и стъпка по стъпка да върнем нормалността и да направим така, че тези държавни структури да не бъдат използвани от шепа хора за протекция. Към разумномислещите в тази зала – призовавам Ви да подкрепите промените и КЗК от Комисия за защита от конкуренцията да се превърне отново в Комисия за защита на конкуренцията. Към тези, които виждам, че са силно притеснени, имам въпроси: защо Ви е страх, защо държите толкова да остане това ръководство, което разбрахме, че не се сезира, че има една проверка през 2020 г., което спира произволни казуси? Ако всъщност заради това Ви е страх – че ще се внесе една нормалност, допускам, че след няколко минути ще разберем, че имаме лоша новина за Вас. Може би това е още един орган, който ще започне да работи! Ако пак Ви е страх от това, че едни Ваши хора ще останат без работа,

ще преминем към гласуване.

Уважаеми колеги, поставям на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 47-254-01-39, внесен от Стою Стоев и група народни представители – първо гласуване на Законопроекта. Гласували

Давам думата за отрицателен вот на Маноил Манев, на Христо Гаджев и на Делян Добрев. След това, колеги, ще дам почивка.

за героизъм, за решителност, за какво ли не, какви сте велики, какво ще направите. Всъщност направихте няколко много бързи неща – сложихте решетки на Народното събрание от героизъм, от безстрашие. Господин Камбарев от тази трибуна обясняваше с назидателен тон колко сме какви беше, безпомощни ли? Безпомощността днес следобед ще я видите. Постъпила е жалба в Народното събрание и в Комисията, на която той е председател, за рекет. Той не иска да я допусне в Комисията – това е безстрашието.

в крайна сметка трябва да има граници. Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, първо, ще си позволя да се обърна към Вас и към господин Камбарев – малко и в ролята на процедура по начина на водене, тъй като на 11 март съм депозирал през Деловодството на Народното събрание сигнал до Комисията по антикорупция на парламента относно корупция в Министерството на отбраната. Имаше парламентарен въпрос по тази тема от 11 март, вече сме 19 май.

Надявам се да ми отговорите на това на по-късен етап. Защо гласувах против? Гласувах против, защото един законопроект от точно три параграфа касае единствено и само овладяването на поредния регулаторен орган така, както стана и с КЕВР. Както Ви казах и в дебата с КЕВР, с това стават грешки, това се прави за определени хора. Както тогава си имах един бял плик с номинации, сега най-вероятно пак ще бъде същият плик. Мога да направя едно обосновано предположение, че цялата работа, която приехте днес, се прави за някого, за определен човек, в случая за двама, или по-скоро ще има нов сблъсък, както с БНБ, само че този път между неуспял кандидат за депутат на „Демократична България“ и представител на юридическа кантора, кадровик на „Продължаваме промяната“. Така че очаквам и тук това да стане, както и с БНБ – битка за овладяване и власт между управляващите в коалицията. Това по никакъв начин няма да изпълни

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Гласувах против заради лошия ни опит с КЕВР. Опасявам се, че в случая с КЗК ще се получи същото един независим орган ще превърнем в политически зависим орган, един прозрачен орган ще превърнем в един напълно непрозрачен орган и ще скрием всичко, което е важно за българското общество, ще скриете всичко, което е важно за българското общество, зад Вашите политически назначения в тези органи, както направихте в КЕВР. За сетен път днес искам да повторя, че към 31 март в КЕВР са внесени заявленията на ЕРП-тата и на „Топлофикация – София“ за увеличение на цените на тока и парното. Повтарям, 31 март тази година! Днес сме 19 май – два месеца по-късно! Не само че не сте ги обявили, а на нарочната комисия вчера – Комисията по енергетика – постоянна парламентарна комисия,

за деня. Преди да преминем към точка втора, давам половин час почивка – до 12,10